Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Viðreisnar um að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista flokksins í Suðvesturkjördæmi, Valdimar Breiðfjörð Birgisson, en fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Kosning Valdimars Breiðfjörðs Birgissonar hefur verið prófuð og samþykkt en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn.

Einnig hefur borist erindi frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 163, um greiningu og úrræði fyrir alzheimersjúklinga og aðstandendur, frá Ingibjörgu Isaksen. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 10. gr. þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu um tillögu forseta?

Það er svo sannarlega hægt að segja að hún gangi hreint til verks þessa fyrstu 100 daga. Eins og sönn vinstri stjórn ræðst hún strax í að hækka skatta og þyngja álögur á fjölskyldurnar og fyrirtækin í landinu. Í nýrri fjármálaáætlun er fagnaðarerindið boðað. Þar er ráðist að grunnatvinnuvegum þjóðarinnar með tvöföldun veiðigjalda, með tilheyrandi afleiðingum fyrir strandbyggðirnar um allt land, og auðlindagjald er boðað á ferðaþjónustuna sem varað hefur við auknum áskorunum í atvinnugreininni. Rétt er að taka fram að þetta gjald mun leggjast jafnt á erlenda ferðamenn sem og Íslendinga alla sem ætla að heimsækja sínar náttúruperlur, og þetta er fyrir utan bílastæðagjöldin. Svo skulum við ekki gleyma blessuðu kílómetragjaldinu sem allir þurfa að borga. Heimilin Heimilin og restin af atvinnulífinu sleppur ekki undan fagnaðarerindi vinstri stjórnarinnar. Fella á niður samsköttun milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlisfólks. Kemur þetta harðast niður á ungum fjölskyldum sem eru í fæðingarorlofi. Fyrir kosningarnar var boðað að loka ehf.-gatinu sem beindist ekki síst að litlum atvinnurekendum eins og pípurum, smiðum, hárgreiðslufólki og öðrum sem eru í litlum atvinnurekstri. En gott fólk, í dag heitir þetta því fína nafni „endurskoðun viðmiðunarreglna um reiknuð laun í atvinnurekstri“. Virðulegur forseti. Vinstri stjórnin hefur sannarlega sýnt á spilin sína fyrstu 100 daga. En góðir landsmenn, það sem vekur með manni ugg fyrir hönd heimilanna og fyrirtækjanna í landinu er að það eru 1.358 dagar eftir af kjörtímabilinu.

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu hefur sinnt þessu námi mjög metnaðarfullt á undanliðnum árum og útskrifað fjölda fjallaleiðsögumanna sem hafa sinnt þessari viðkvæmu þjónustu víða um land. Nú er svo komið að þetta nám er væntanlega að baki í þeim skóla vegna fjármagnsskorts og við munum þess vegna ekki geta útskrifað fleiri fjallaleiðsögumenn á næstu misserum og jafnvel árum ef ekki verður komið að bót mála. Hér er orðspor Íslands í húfi. Við þekkjum vítin sem við þurfum að varast í þessum efnum vegna þess að í fjallaleiðsögunámi er fólki er kennt að leiðsegja fólki um jökulsprungur, upp á jökulbreiður og á fjallaskíðum í einhverju hættulegasta fjalllendi landsins. Það er gríðarleg ásókn í þessar ferðir um allt land, ekki bara á jöklum heldur líka upp um öll fjöll, og ásóknin á eftir að aukast jafnt og þétt á komandi árum. Við viljum ekki hætta orðspori Íslands í þá veru að hér verði ekki fullnuma fjallaleiðsögumenn að verki sem geta hjálpað þeim útlendingum og eftir atvikum Íslendingum sem vilja fara á þessar hættuslóðir sér til gamans. Orðspor Íslands er einmitt í húfi. Við viljum að farið sé að með gát og samkvæmt menntun og reynslu. Þess vegna hvet ég þingheim til að hlúa að þessum málum. Við erum að verða eitt vinsælasta ævintýraland

það, læknisfræðileg heilbrigðistengd endurhæfing fyrir ungt fólk á aldrinum 18–28 eða 30 ára, einkum ungt fólk með alls kyns taugaröskunarsjúkdóma, einhverfu og annað slíkt. Þetta er starfsemi sem hefur hefur verið við lýði síðustu áratugi við góðan orðstír og með alveg ágætum árangri. En nú ber svo við að samningur sem heilbrigðisráðuneytið gerði fyrir tæpum tveimur árum verður ekki endurnýjaður og ef ég hef skilið fréttirnar rétt í raun

frá forstjóra VIRK, sem greiðir hluta af kostnaði við þessa þjónustu, og heilbrigðisráðherra. En eftir að hafa heimsótt þessa endurhæfingu og talað við starfsfólk þar þá finnst mér nokkur upplýsingaóreiða vera í gangi varðandi þetta mál og ekki alveg ljóst af hverju ríkið hefur ákveðið að slíta samstarfi við þessa þjónustu sem hefur í 25 ár veitt þessum ungmennum ágæta þjónustu; og vel að merkja heimilislæknar vísa með tilvísunum ungmennum í þessa endurhæfingu.

þetta mál sérstaklega. Og nú er ég ekki talsmaður þess að þingnefndir taki fyrir öll mál úr fjölmiðlum. En mér finnst mikilvægt að velferðarnefnd taki þetta mál upp, (Forseti hringir.) sérstaklega í ljósi þeirrar upplýsingaóreiðu sem mér virðist vera um starfsemina og slit á samningum ríkisins við þessa starfsemi.

Virðulegi forseti. Það er kaldhæðni í því að í dag, á degi einhverfra, stöndum við frammi fyrir grafalvarlegri ákvörðun sem snertir einn viðkvæmasta hóp samfélagsins, ungmenni með fjölþættan geðrænan og félagslegan vanda. Úrræðinu sem hefur veitt þeim von, Janusi endurhæfingu, á að loka. Hjá Janusi eru fræðimenn og fagfólk sem hefur byggt upp úrræði sem skilar árangri og nú á að leggja þessa endurhæfingu niður þrátt fyrir að engin sambærileg lausn sé tilbúin í staðinn. Við höfum fengið að heyra rangfærslur um árangur en starfsemi Janusar hefur skilað 56% árangri. Við höfum horft upp á heilbrigðisráðherra reyna að réttlæta sína ákvörðun með því að færa þjónustuna til VIRK, þrátt fyrir að fagfólk, m.a. geðlæknar og fagaðilar sem vinna beint með þessum hópi, hafi lýst yfir að þar liggi ekki sú fagþekking sem þarf. Þetta er hættulegt skref. Þögn ríkisstjórnarflokkanna er ærandi. Stjórnarþingmenn sem hafa barist fyrir eflingu í geðheilbrigðismálum þegja nú þunnu hljóði. Það er grunsemd sem læðist að mörgum, og hún er ekki úr lausu lofti gripin, að ef Janus hefði verið ríkisrekið úrræði værum við eflaust ekki að kljást við þetta. Það lítur út fyrir að vera hugmyndafræðileg aðför að einkaframtakinu. Það er hætt að styðja það sem virkar, einfaldlega af því að það er ekki hluti af kerfinu. En þetta er ekki spurning um kerfi, þetta er spurning um fólk, ungt fólk sem hefur reynt allt annað í kerfinu. Foreldrar lýsa því að hafa fyrst fundið von í Janusi og nú eru þeir örvæntingarfullir og hræddir um börnin sín. Við getum ekki sett okkur í spor þeirra en við verðum að hlusta á þau. Hver ber ábyrgð þegar ungmenni falla milli skips og bryggju, þegar þau sitja eftir tómarúmi og án stuðnings? Það á ekki að leggja niður úrræði sem virkar. Það á að efla það og það á aldrei að kasta ungu fólki út í óvissuna. (Forseti hringir.) Það á að tryggja aðgengi að þjónustu sem virkilega skiptir máli. Og ef ríkisstjórnin ætlar að þegja munum við tala og við munum hafa hátt. Frú forseti. Fangar: Í fangelsum eru menn sem langflestir eru t.d. með langa áfallasögu, ADHD eða lesblindu. Þeir eiga sér ekki marga málsvara. Hver vill tala máli ofbeldismanna og annarra brotamanna? Það að dæma menn til fangelsisvistar er auðvitað partur af því að búa í réttarríki. Menn brjóta af sér og samfélagið tekur menn úr umferð. Í þessu felst líklega fælingarmáttur en aðalmarkmiðið ætti að vera að menn kæmu betri út úr fangelsunum heldur en þeir fara inn í þau. Þessir menn eru ekki þarna inni vegna þess að þeir hafi fæðst vondir. Langflestir þessara manna hafa átt flókna og erfiða æsku og ekki fengið þann stuðning sem börn og unglingar þurfa til að verða að góðum þjóðfélagsþegnum. Þessir menn eru líklega þeir sem þurfa mesta hjálp í samfélaginu en um leið þeir sem skaða samfélagið mest. Til mikils er að vinna. Tilfinningar þessara manna eru oft í hnút ofan í læstri kistu og óttinn við að berskjalda sig er ofsalegur, hvað þá í umhverfi eins og fangelsi er. Samt sem áður þrá þeir líklegast ekkert meira en að púsla saman mölbrotinni sjálfsmynd og sjálfsáliti í ruslflokki. Lítil betrun á sér stað í fangelsum, mest forherðing. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að sá tími sem menn dvelja í fangelsi er eini tíminn sem við höfum fyrir þá til betrunar. Við sem samfélag verðum að hjálpa þessum mönnum að komast út í samfélagið og leggja eitthvað til þess í stað þess að vera byrði

Frú forseti. Undanfarin ár hefur þeim fjölgað mikið sem hafa notið þjónustu heilbrigðiskerfisins og samhliða hefur álag á kerfið aukist. Ferðamenn eru taldir í milljónum og þeim sem hingað hafa flust til lengri eða skemmri tíma hefur fjölgað um tugi þúsunda. Ég lagði því fram fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra um hvernig kostnaður og fjöldi þeirra sem nýttu þjónustu bráðamóttökunnar og Læknavaktarinnar á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2022–2024 skiptist, sundurgreint eftir fjölda íslenskra ríkisborgara, erlendra ferðamanna, erlends vinnuafls, hælisleitenda, þeirra sem hafa fengið vernd og annarra hópa. Ég afmarkaði fyrirspurnina við þessa þjónustu heilbrigðiskerfisins svo að hægt væri að svara fljótt en það liggur fyrir að það er gríðarlegt álag á bæði þessi svið. Hæstv. heilbrigðisráðherra óskaði eftir fresti til að svara fyrirspurn minni. Fyrirspurninni var svo svarað í dag.

Ég myndi telja að eitt af fyrstu skrefunum þegar áætluð eru útgjöld til næstu ára væri að hafa góð gögn undanfarinna ára til að meta þjónustuþörf til framtíðar. Hvernig er það gert öðruvísi en að styðjast við spár um fækkun eða fjölgun hjá hverjum hópi um sig sem nýtir heilbrigðisþjónustu á Íslandi? Einn stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs er heilbrigðiskerfið. Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir viðbótarútgjöldum til heilbrigðismála upp á 6,8 milljarða á næsta ári. Gríðarlegum fjármunum hefur verið bætt í heilbrigðiskerfið undanfarin ár en fáir upplifa sennilega betri þjónustu eða minna álag á starfsfólkið. Það er eitthvað sem er ekki að virka. Frú forseti. Mig langar að beina því til ríkisstjórnarinnar að vanda ákvarðanatöku og byggja á staðreyndum og gögnum þegar kemur að stærstu útgjaldaliðum

Frú forseti. Það má með sanni segja að umfjöllun Kveiks í gær um öryggis- og varnarmál hafi vakið upp ýmsar spurningar. Það kom fram að breyting hafi verið gerð á varnarsamningi Bandaríkjanna og Íslands árið 2017 sem hvorki var rædd opinberlega né birt hérlendis svo vitað sé. Samkvæmt viðmælendum Kveiks var þarna um að ræða skuldbindingu sem sannarlega hefði átt að vera kynnt utanríkismálanefnd þingsins. Ég lagði til við hv. utanríkismálanefnd í morgun að nefndin fengi skýringar á því ferli sem þarna fór fram og var því vel tekið. En af hverju er ég að velta þessu fyrir mér? Jú, það er vegna þess að skv. 24. gr. þingskapa skal utanríkismálanefnd vera ríkisstjórn til ráðuneytis um meiri háttar utanríkismál, enda skal ríkisstjórnin ávallt bera undir hana slík mál, jafnt á þingtíma sem og í þinghléi. Svo virðist sem utanríkisráðuneytið hafi á þeim tíma talið óþarft að leggja samninginn fyrir Alþingi, í honum fælust einungis tæknilegar útfærslur. Ég ætla ekki að setja mig í dómarasæti hvað það varðar en ég tel mikilvægt að við komumst til botns í því og eyðum allri óvissu. Ef upplýsingar mínar reynast réttar, að skrifað hafi verið undir samninginn í október 2017, það á þeim tíma sem starfsstjórn var í landinu. Hingað til höfum við haft það þannig að meiri háttar ákvarðanir eru ekki teknar við slíkar aðstæður. Virðulegi forseti. Bandaríkin eru og verða ein af okkar helstu bandalagsþjóðum. Ég vænti þess að jafnvel muni samstarf ríkjanna varðandi öryggis- og varnarmál aukast á næstu misserum. Við eigum ekki að forðast að ræða mikilvæg varnar- og öryggismál. Ég tel að ríkisstjórnin sé að setja aukinn þunga í málaflokkinn vegna þeirra öryggishagsmuna sem fyrir liggja. Það má ekki vera vafi um skuldbindingar okkar. Við eigum að taka virkan þátt í varnarsamstarfinu og skapa traust meðal þjóðarinnar og bandalagsþjóða okkar með opinni umræðu.

Það hefur verið athyglisvert að hlusta á stjórnarliða síðustu daga, m.a. hér í störfunum í gær, sem berja sér á brjóst

Þá var einnig áhugaverð umræða í Silfrinu á mánudag um sama hlut, áætluð veiðigjöld ríkisstjórnarinnar, þar sem ég gat ekki betur heyrt en að fulltrúi ríkisstjórnarinnar í þeim umræðum hafi verið með efasemdir um hækkun veiðigjalda með þeim hætti sem atvinnuvegaráðherra hefur boðað. Maður hlýtur að velta fyrir sér hvort verið sé að valta yfir sjávarbyggðaþingmenn í stjórnarmeirihlutanum. Ég veit það að sjálfsögðu ekki. Það er þekkt að róttækar breytingar á atvinnuvegum og skattahækkanir, ég tala nú ekki um ef þær eru vanhugsaðar, geta haft slæm áhrif á byggðarlög á landsbyggðinni.

og til tekjuöflunar. Sjávarbyggðir í Norðvesturkjördæmi eru uggandi og allir þingmenn kjördæma sjávarbyggða hljóta að vera uggandi. Ég nefni sem dæmi að Ísafjarðarbær lítur til að mynda svo á að tillagan ógni stöðugleika byggðar í sveitarfélaginu og segir ríkisstjórnina vanrækja skyldur sínar sem útlistaðar eru í sveitarstjórnarlögum. Virðulegur forseti. Ekkert samráð, engar greiningar, engin gögn. Engin gögn lögð fram um áhrif á landsbyggðina né einstök sveitarfélög sem er auðvitað með öllu óásættanlegt. Hvers lags vinnubrögð eru þetta eiginlega? Skilur stjórnarmeirihlutinn ekki mikilvægi sjávarútvegs fyrir byggðafestu og stöðugleika í íslensku atvinnulífi? Ég tek undir kröfur um að ríkisstjórnin flýti sér hægt og að gefinn verði lengri frestur til að greina hugsanleg áhrif í þessu máli.

Í aðdraganda kosninga hétu ráðherrar því að Ísland myndi standa fyrir réttlæti, fyrir mannréttindi, standa með börnum í stríði, með þeim sem ekkert hafa nema vonir. Þar var sagt að Ísland yrði málsvari mannréttinda og alþjóðalaga. En hvað höfum við séð? Þögn. Frá 18. mars, þegar Ísrael rauf vopnahlé, hafa yfir 1.000 manns verið drepnir, þar af 355 börn. Þau sem lifa eru svelt af ásetningi. Ísrael hindrar að matur og lyf og hjálp berist. Nýjustu fréttir segja frá pyndingum og aftökum á heilbrigðisstarfsfólki. Líkin eru falin, merki glæpsins þurrkuð út.

Virðulegi forseti. Sem kona, sem móðir, sem þingkona fædd og alin upp í Palestínu get ég ekki horft á þessa þögn lengur. Hvað þýðir að vera málsvari mannréttinda ef við þegjum þegar börn eru drepin? Við megum ekki leyfa afskiptaleysi að verða að stefnu Íslands. Tími orða er liðinn. Tími aðgerða er kominn. Ríkisstjórnin verður að standa við eigin loforð. Forsætisráðherra hefur kallað eftir því að Ísland leiði Norðurlöndin í samtali um viðskiptaþvinganir gegn Ísrael. Utanríkisráðherra segir að hernaðurinn beri merki þjóðarmorðs. En ef það er raunin, hvar eru aðgerðirnar? Ísland verður að taka virkan þátt með Suður-Afríku í kærumálinu gegn Ísrael.

og í tilefni dagsins ætlar hann að útdeila tollum til heimsbyggðarinnar. Það er allt eins víst að við fáum okkar skerf hér, Íslendingar, og þá þurfum við að sýna yfirveguð viðbrögð og halda góðu sambandi við Bandaríkin, reyna að tóna umræðuna niður, það er mjög mikilvægt, og reyna að sigla undir radarinn. Við höfum átt í árangursríku samstarfi við Bandaríkin, eigum viðskiptahagsmuna að gæta og það verður líka að líta til þess að okkar frelsisdagur, 17. júní 1944, var í skjóli Bandaríkjanna, með stuðningi Bandaríkjanna, og við höfum notið stuðnings Bandaríkjanna í gegnum áratugina eða allt frá síðari heimsstyrjöldinni. Þess vegna skiptir miklu máli nú í framhaldinu af þessari umræðu sem fer fram og ef við verðum fyrir því að fá tolla að við sýnum yfirveguð viðbrögð og reynum að rækta sambandið vestur um haf og ná fram jákvæðri niðurstöðu. Það verður ekki gert með upphrópunum heldur því að ná fram góðu samtali og minna á gott og gæfuríkt samband þjóðanna um áratugaskeið. Það tel ég vera leiðina út úr þeirri umræðu sem er og þeirri yfirlýsingapólitík sem er nú höfð í frammi vestra.

og gera alvarlegar athugasemdir við viðbrögð fulltrúa stjórnarflokkanna vegna þeirrar þungu stöðu sem komin er upp. Það hafa engin viðhlítandi svör fengist, einungis verið varpað fram óljósum fullyrðingum, t.d. misvísandi orð látin falla um árangur þjónustu Janusar, en árangurinn er gríðarlega mikill og hér er um að ræða afar þung og viðkvæm mál sem snerta líf og heilsu tuga ungmenna. Eins og staðan er núna er algjörlega óljóst hvað bíður þessa unga fólks og aðstandenda þeirra eftir fáeinar vikur. Það er til lítils að hafa búið til skýrslur með tillögum um hvernig best sé að bregðast við vanda barna og ungmenna með fjölþættan vanda, tillögur um sérhæfð úrræði fyrir mjög mismunandi þarfir þessa hóps, og ræða slíkar tillögur á tyllidögum en loka á sama tíma mikilvægu úrræði sem virkar vel fyrir ákveðinn hóp. Er hér um pólitíska afstöðu að ræða og þá andstöðu við úrræði sem rekið er af einkaaðilum? Ég vona innilega að svo sé ekki. Við fulltrúar minnihlutaflokkanna í hv. velferðarnefnd höfum ítrekað óskað eftir því í rúman mánuð að málefni barna og ungmenna með fjölþættan vanda verði tekin til sérstakrar umræðu í nefndinni en án árangurs. Hv. þm. Njáll Trausti Friðbertsson óskaði einnig eftir því að hv. velferðarnefnd myndi stofna frumkvæðismál um málið eftir að ljóst var að endurhæfingarstöð Janusar myndi leggja niður starfsemi. Skemmst er frá því að segja að meiri hluti nefndarinnar hafnaði þeirri ósk eins og kemur fram í fundargerð. Ég neita að trúa því að þingmenn stjórnarflokkanna beri ekki hag þessara ungmenna fyrir brjósti en það er ekki búið að ákveða neitt hvað tekur við. (Forseti hringir.) Viðkvæmur hópur situr eftir í lausu lofti og það er mikil hætta á afturför og bakslagi. Fulltrúar hafa talað af ábyrgðarleysi um aðrar hugmyndir og lausnir en ekkert hefur verið útfært.

og bæta þannig verulega í. Framlög til Betri samgangna vegna fjárfestinga á höfuðborgarsvæðinu munu standa og eins framkvæmdir við Landspítalann, þjóðarhöll og byggingu nýs fangelsis svo að nokkuð sé talið. Er þá búið að ná utan um þá fjárfestingarþörf eða þær væntingar sem landsmenn hafa um jarðgöng og stórar framkvæmdir hringinn í kringum landið? Svarið við því er nei og þingheimi er ljóst að í fyrirliggjandi drögum að samgönguáætlun, sem lá fyrir þinginu, eru áform um jarðgöng upp á 185 milljarða ófjármögnuð og það má segja að sú samstarfsleið um stórar framkvæmdir, sem sérstök lög voru sett um og boðuð, hafi ekki fyllilega náð tilgangi sínum. Í rammagrein með fjármálaáætlun koma fram skýr áform um að fara nýjar leiðir við fjármögnun til að flýta samgönguframkvæmdum. Það er von mín, og að ég hygg stjórnarmeirihlutans alls, að ná megi breiðu samkomulagi á Alþingi Íslendinga um að finna þá leið, að stofna nýtt félag sem myndi halda utan um þetta fá af því veggjöld. En þó vitum við að eftir því sem lengra dregur frá höfuðborgarsvæðinu þeim mun líklegra er að það þurfi bein framlög með einstaka framkvæmdum. Það er leiðin. Ég hef trú á því. En til þess þarf að hugsa til langs tíma og hafa breitt pólitískt samráð.

Virðulegi forseti. Fjölþætt, breiðvirkt námsmat byggt á ólíkum mælikvörðum mun brátt komast í gagnið þegar nýtt frumvarp um matsferil verður samþykkt sem lög frá Alþingi. Mikilvægt er að hafa hluta matsins samræmdan en einnig að það sé víðtækt til að gefa góða mynd af getu nemenda og styrkleikum þeirra. Þegar gömlu samræmdu prófin voru við lýði gögnuðust þau helst þeim sem stóðu sig vel í þeim greinum sem prófin voru Nemendur sem stóðu sig vel í öðrum greinum féllu í skuggann þegar kom að vali á inngöngu í ákveðna framhaldsskóla. Sama mátti segja um börn með annan menningar- og tungumálabakgrunn. Spyrja má hvernig framhaldsskólar geti tekið við nemendum á grundvelli meiri jöfnuðar. Það er mikilvægt að jafna tækifæri nemenda í innritunarferlinu þannig að allir framhaldsskólar axli ábyrgð á fjölbreyttum nemendahópi. Nú liggur fyrir frumvarp um breytingar á lögum um framhaldsskóla. Þar er lagt til að ákvæði laganna um innritun í skóla verði endurskoðuð og að skýr afstaða verði tekin til þess að heimilt verði að líta til annarra sjónarmiða en hefðbundins bóklegs námsárangurs við innritun nemenda í framhaldsskóla. Lagt er til að heimilt verði að byggja á fleiri atriðum sem tengjast nemandanum, svo sem upplýsingum um þátttöku í félagsstarfi og íþróttum og árangri í óformlegu námi ásamt öðrum upplýsingum sem varpa ljósi á færni nemandans og áhugasvið hans. Reglur þurfa einnig að ná til mats á námsárangri þeirra sem ekki hafa íslensku að móðurmáli og að skólar innriti tiltekinn fjölda nemenda með langvarandi stuðningsþarfir.

Þannig er að sums staðar á landinu er helsta leiðin fyrir fólk að útvega sér áfengi að panta það á netinu og fá það sent í matvöruverslanir þar sem það er sótt. Netverslunin sem um ræðir er ÁTVR. Í Í þessum sal hefur lengi verið þrefað um fyrirkomulag áfengissölu, hvort hún skuli gefin frjáls eða ekki, hvort netverslun eigi að vera heimil eða ekki, hvort megi selja áfengi á helgidögum þjóðkirkjunnar o.s.frv. Þær samræður eru góðar og gildar en að mínu mati einskorðast þær ansi oft við forsendur stærri þéttbýlisstaða. Vínbúðir eru ekki starfræktar á hverjum stað á landinu og geta ástæður fyrir því verið mýmargar. Svo er opnunartíminn víða ansi takmarkaður. Þegar svo ber við og einstaklingur vill t.d. kaupa sér rauðvínsflösku fyrir helgina getur því legið beinast við að panta hana á heimasíðu ríkisverslunarinnar og sækja svo í næstu matvöruverslun sem þá afgreiðir vöruna en er bannað samkvæmt lögum að selja hana. Rekstur verslana í smærri byggðarlögum er erfiður og eru margar sem reiða sig því á rekstrarstyrk frá Byggðastofnun. Sums staðar er Vínbúð þó starfrækt en jafnvel í sama rými og verslunin. Virðulegi forseti. Ég tel tímabært að taka dreifbýlið með inn í umræðu um áfengissölu hérlendis. Þess væri óskandi ef við tækjum skref í átt að auknu frelsi í þessum málum, þó ekki nema það litla skref að gera verslunum kleift að selja það sem þær í mörgum tilfellum eru nú þegar að afgreiða. Við eigum fordæmi í lögum, t.d. um svæði þar sem ekki er starfrækt apótek og verslunum er heimilt að selja tiltekin lyf. Svoleiðis fyrirkomulag með áfengi gæti jafnvel styrkt rekstrargrundvöll þessara verslana og þannig stuðlað að bættri þjónustu í dreifðari byggðum.

til að bregðast við orðinu „byggðafesta“, sem ég heyrði í ræðum þingmanna áðan og er í mínum huga einhvers konar gullhúðun í orðræðunni gegn hækkun veiðigjalda. Hvað þýðir í raun og veru þetta orð, „byggðafesta“? Ég kem frá sveitarfélagi þar sem var einu sinni blómlegur sjávarútvegur, Keflavík, mikill útgerðarbær. Þar er engin útgerð í dag.

fara þess á leit við hæstv. forseta að fá upplýsingar um hversu langt inn í kvöldið forseti sér fyrir sér að halda þingfundi gangandi. Það eru auðvitað risamál á dagskrá í dag; Menntasjóður námsmanna, ramminn, námsgögn, farsæld barna, óteljandi mál, þannig að það væri gott fyrir okkur sem þurfum að skipuleggja okkur gagnvart umræðu morgundagsins og föstudagsins að eiga möguleika á glöggva okkur á því hvað bíður okkar í þessum efnum. Ég mun greiða atkvæði með lengingu þingfundar eins og ég geri alltaf og þingflokkur Miðflokksins sömuleiðis en ég bið hæstv. forseta bara um að auðvelda okkur að skipuleggja okkur hér við þingstörfin.

Forseti leggur til lengri þingfund en þingsköp leyfa alla jafna, sem sagt lengur en til klukkan átta í kvöld svo að hv. þingmenn geti tjáð sig óhindrað um þau fjölmörgu mál sem hér eru á dagskrá og eru til 1. umræðu í dag og fara síðan að líkindum til nefnda. Ég mun meta það á bilinu átta til tíu í kvöld hversu langur fundurinn þarf að vera. Ef vel gengur þá verður hann örstuttur. Annars gæti ég hugsað mér að vera hér til miðnættis.